Nemam ništa protiv ali… - Izvještaj o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Izvješće je dostavila Vlada. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i poljoprivredu i šumarstvo. Državni tajnik Ministarstva gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Dragan Kovačević će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo, naime područje kvalitete i sigurnosti hrane jedno je od onih područja i zakonodavstva i života u kojima u cijelosti želimo prihvatiti i primijeniti najviše standarde Europske unije i to prije svega zbog građana i zbog naših potrošača. Zakon o hrani iz 2003. godine zahtijeva opsežne izmjene. Naime mi smo ga prema MPP-u predložili za 4. kvartal i očekujemo da ćemo ga ovom Visokom domu kao Vlada uputiti tijekom 11. mjeseca. Naime Zakon o hrani treba mijenjati u segmentu kvalitete, deklariranja i zaštite autohtonih proizvoda, ali isto tako postoji i higijenski paket dakle nekoliko uredbi Europske unije koje se odnose na sigurnost, na zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje koju treba implementirati i koja će vjerojatno ići, neću sada prejudicirati ali u obliku novoga Zakona o sigurnosti hrane. Naime zašto smo otprilike planirali ovaj rok? Prije svega iz razloga jer smo tijekom ove godine za područje sigurnosti hrane imali «screening» u Bruxellu i gdje smo upravo tijekom analize usklađenosti našega zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije došli do novih činjenica, spoznaja i do novih obveza u tome segmentu. Međutim unatoč tome postojala je potreba parcijalne intervencije u zakon. Mi znamo da ove uredbe sa zakonskom ovlasti nisu popularne no ona je bila nužna. Radi se o odredbi članka 29. Zakona o hrani gdje su definirani zahtjevi u pogledu sustava samokontrole u subjektima u poslovanju s hranom. Naime ti subjekti u poslovanju s hranom bili su dužni uspostaviti «HASAP». Prema tome sustav koji će omogućiti identifikaciju kritičnih točaka i uspostaviti sustav kontinuirane kontrole nadzora i otkloniti sve one i biološke i kemijske i fizikalno-kemijske opasnosti za kontaminaciju hrane. Prema tome cilj uvođenja i provedbe «HASAPA» je prije svega proizvesti higijenski i zdravstveno ispravnu hranu. Naime sam «HASAP» nije važan samo zbog te zaštite potrošača koji imaju pravo na sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu već i zbog naših poduzeća koja posluju sa hranom i koja temeljem uvođenja «HASAPA» dobivaju tzv. EU broj, dobivaju izvozni broj i mogu u tom smislu konkurirati na otvorenom tržištu Ostanak ove odredbe dakle članka 29. koja je predvidjela da do 31. srpnja ove godine svi moraju imati uveden «HASAP» koji posluju sa hranom, dakle kompletna prehrambena industrija, značio bi u smislu postupanja naših inspekcija zatvaranje velikog broja poduzeća. Jasno da nam to nije namjera i da upravo suprotno želimo tim poduzećima pomoći. Prije svega dati im prostor i vrijeme, a isto tako i kroz razne edukacije i preko Agencije za hranu i preko Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva i isto tako preko programa sufinanciranja uvođenja «HASAP-a» u poduzeća. Dakle pomoći tim poduzećima a ovo davanje vremena isključivo ima razlog u sljedećem. Naime uvođenje «HASAP-a» nije samo dodatno administriranje kod uvođenja tih standarda već ono zahtijeva ozbiljne i građevinske i tehnološke i kadrovske intervencije u poduzećima kako bi se u poduzeća implementirala ona, oni najviši veterinarsko-zdravstveni standardi. Dakle kako je to i u zemljama Europske unije. Prema tome prijedlog je ove uredbe znači da se primjena ovoga članka 29. za subjekte u poslovanju s hranom odgodi za 1. siječnja 2009. godine.

izjavio je doslovno: «Znači s ovim produljenjem rokova zakonskih mi ovom uredbom želimo pomoći tim subjektima.» Tim subjektima koji točno znaju po članku 29. koje su njihove obveze, koje su obveze resornog Ministarstva? I dakle pred kraj mandata vi dolazite s produljenjem roka od 3 godine. Točno je ovo dakle, ne pomažete vi ovakav način subjekta. Vi ste im trebali pomoći da se ostvari taj rok. Vi sve prolongirate za 2009. godine umjesto da sada položite račune što ste učinili vi produljujete rokove. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo raspravio je na svojoj 43. sjednici, održanoj 4. listopada Izvješće o uredbi. Odbor je navedeno Izvješće raspravio kao matično tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da zbog objektivnih razloga veći broj subjekata koji posluju s harnom nije mogao udovoljiti odredbi članka 29. Zakona o hrani, te se stoga procijenilo da je potrebna odgoda njegove primjene, što je učinjeno kroz donošenje Uredbe. U raspravi o navedenom izvješću nekoliko članova Odbora iznijelo je dvojbu glede sadržaja Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o hrani iz razloga što postoji bojazan da odgoda sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane u skladu sa načelima analize, opasnosti i kontrole kritičnih točaka HAS-a može ugroziti zdravlje ljudi, ali i pogodovati sivom tržištu. Ta se bojazan u prvom redu odnosi na poslovanje klaonica i sličnih objekata. Također je ukazano da nije naveden podatak koliko je subjekata koji posluju s hranom uspostavilo sustav samokontrole, a koliko nije. Međutim, u daljnjoj raspravi neki članovi Odbor podržavaju rješenje iz navedene uprave, uredbe, ukazali da je odgađanje primjene ovog skupog sustava samokontrole u objektima za proizvodnju hrane opravdano. Jer se proizvođači hrane mogu detaljno pripremiti za njegovu primjenu, kako kadrovski tako i tehnički. Nazočna predstavnica Hrvatske obrtničke komore u ime obrtnika, u prvom redu ugostitelja, podržava prihvaćanje navedenog izvješća, budući da im je rješenje iz Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o hrani pogoduju. Naime, ugostitelji su izgubili dosta vremena u pripremi kako zbog toga što se od svih subjekata koji posluju s hranom nalaz e na kraju lanca, tako i zbog nedonošenja provedbenih propisa. U daljnjoj raspravi izneseno je mišljenje da nije za jednu tako važnu materiju koja se može višestruko odraziti na poljoprivredu, a to je provedba Zakona o hrani uređivati uredbom. Na temelju provedene rasprave iznesen je prijedlog da se Hrvatskom saboru predloži donošenje zaključka o prihvaćanju Izvješće uredbi koje je Vlada Republike Hrvatske donijela temeljem zakonske ovlasti. Međutim, navedeni prijedlog nije dobio potrebnu većinu. 5 glasova za, 4 glasa protiv i 1 glas suzdržan. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Izvolite.

Vlada Republike Hrvatske izvijestila je ovaj Dom da je na temelju zakonske ovlasti donijela Uredbu o izmjeni i dopunio Zakona o hrani koja je objavljena 26. srpnja 2006. godine. Sama Uredba sastoji se od dva članka, a bit je u sljedećem. Odredbom članka 29. Zakona o hrani definirani su zahtjevi u pogledu sustava samokontrole u subjektima u poslovanju sa hranom pri čemu je napravljeno izuzeće za primarnu proizvodnju. Subjekt u poslovanju s hranom dužan je uspostaviti sustav samokontrole u objektima za proizvodnju hrane u skladu sa načelima Analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka. Ta načela propisuju izvjestan broj logičnih koraka koje treba slijediti, a rezultat ispravnog postupanja i provođenja tih načela biti će higijenski i zdravstveno ispravna hrana. Odredbom članka 113. Zakona o hrani bila je odgođena primjena ovog članka 29. na rok od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona, tj. do 31. srpnja 2006. godine. Obzirom da veći dio subjekata u poslovanju s hranom zbog objektivnih razloga, uglavnom zbog troškova i potrebitih ulaganja u objekte i ljudske resurse nije bio u mogućnosti udovoljiti ovoj odredbi. Odgođen je rok za početak primjene ove odredbe do 1. siječnja 2009. godine. Kao što sam rekao uvođenje ovog sustava svakako iziskuje znatna ulaganja. Mislimo da odgađanje primjene ovog sustava je opravdano, jer proizvođači hrane mogu se dodatno i bolje pripremiti za njegu primjenu, kako kadrovski, tako i tehnički. Evo, ovo su razlozi zbog kojih će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo Izvješće urednim. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Klub Hrvatske stranke prava neće podržati Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. ovlasti. Postoji više razloga zbog čega to nećemo podržati. Svima je već dobro poznato naše stajalište da je pravni institut uredbi za zakonskom snagom u ovoj državi se pretvorio u pravilo, odnosno, a trebao bi biti prema Ustavu iznimka prema članku 87. Ustava Ustava Republike Hrvatske. Ali smatramo da u ovome slučaju donošenja ove Uredbe o hrani Vlada je prekršila ne samo članak 87. Ustava, nego je prekršila i članak 3. Zakona koji joj daje pravo da uredbama sa zakonskom snagom regulira ovu materiju. Zašto to kažemo? Zbog činjenice što je za nas pravo na higijensku i zdravstveno ispravnu hranu jedno od temeljnih prava. I za nas u klubu HSP-a to spada u ljudska prava. Znači to je onaj dio preko kojeg mi ne možemo prijeći. To je po nama ljudsko pravo. I kakva je poruka Vlade? Vlada gospodine državni tajniče, 3 godine ste znali da je rok, da se uvede sustav KASAP 31. srpnja ove godine. Što ste čekali? 3 godine se znalo da to treba napraviti. Kakva je to poruka hrvatskoj javnosti? S pravom hrvatska javnost, imali smo puno slučajeva gdje je došlo do uvoza hrane, razno razne. Sjetimo se one govedine iz Argentine, razno raznih drugih situacija. Kako i na koji način je to završilo? Znači to je vrlo opasna poruka hrvatskim građanima, čujte vi ćete još do 1.1.2009. godine jesti nezdravu hranu, nekontroliranu hranu, a nakon toga, za to vrijeme ćemo mi nastojati uvesti taj sustav. Znači mi s takvom odredbom zadiremo u temeljna ljudska prava. I kome idu, ova izmjena kome ide na ruku? Ide švercerima, prekupcima i nakupcima. Njima ona ide na ruke. Protiv koga je usmjerena? Usmjerena je protiv hrvatskih građana. Usmjerena je protiv hrvatskih građana, jer pravo na zdravu hranu uz onaj dio što sve ide prema pravima na zaštitu potrošača ovo je sigurno jedno od temeljnih prava. Znači, 3 godine je bilo dovoljno vremena i tu treba utvrditi odgovornost zašto se nije radilo na tome dijelu. Koliko znam ovaj zakon i kad je bio donošen imao je oznaku P.Z. Znači bio je usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije. Prema tome, ovo je nedopustivo da se na ovakav način ponašamo s hrvatskim građanima i da im poručujemo i dalje ćete jesti neispitanu nezdravu hranu, a znamo šta je i na koji način se sve uvozi. Koliki je novac tu u pitanju i tko se sve tu ne namiruje i kako se tu postupa i onda nas ne treba čuditi da nam, ovo je jedan dio koji u biti ide za poticanje korupcije, a ovim zakonom da smo uveli ovaj sustav KASAP mi dapače pipke onima koji se bave ovim poslovima odsjekli dali dobru poruku hrvatskoj javnosti. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. **Jelkovac, Vlado (HDZ)** Gospodine predsjedniče jedan detalj kojeg zaista moram ispraviti prilikom izlaganja gospodina Kovačevića. On je rekao da je donošenje vladinih uredbi sa zakonskom snagom se pretvorilo u u praksu, a ne izuzetak. Mislim da podaci ipak demantiraju, treba gledati podatke. Dakle činjenica je da to ne stoji. Vladine uredbe su zaista izuzetak. **Šeks, Vladimir Evo gospodine predsjedniče moram ispraviti tri poruke gospodina Kovačevića, odnosno navoda. Ovo nisu opasne poruke, ne radi se o nekontroliranoj hrani i ovo nije poticanje korupcije. Mislim da s ove govornice na temelju ove uredbe zaista to ne bi trebalo poslati u javnost, jer hrvatske zdravstvene službe kontroliraju cca 50 tisuća uzoraka godišnje na mikrobiološko te 35 do 40 uzoraka na kemijske parametre. Prosječno je neispravno 8 do 10 mikrobioloških i 4 do 6 kemijskih. Znači zakoni o kontroli hrane u Hrvatskoj su ispravni, međutim vi samo gledate pravnu stvar jer ne pratite u biti što je to u biti KASAP, što je to standard i činjenica je da se ovime pomaže ne samo građanima nego tvrtkama nego ugostiteljstvu nego školama itd. i to je proces koji mora ići polagano i spremiti se i financijski, a isto tako i u ljudskim resursima da bi to mogli ispoštivat. Hvala. Bio je to ispravak zastupnika Tomislava Tomića, a ja sam pogrešno ga nazvao Vlado. I Kruno Peronja poštovani zastupnik, sljedeći ispravak. nezdravu hranu. Ona se i danas kontrolira, primjerice između ostalih i županijski zavodi za javno zdravstvo je nadziru i danas jedemo prvoklasnu i kvalitetnu hranu. Također je sukladno članku 89. Ustava u stavku 3. ova uredba sukladna Ustavu i propisu. Za klub HSS-a, poštovani zastupnik Božidar Pankretić. Izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, dame i gospodo zastupnici. Klub Hrvatske seljačke stranke neće podržati ovo izvješće vezano uz uredbu i to iz vrlo jasnih razloga. Moram ovdje naglasiti da se radi o izuzetno važnoj materiji. Mislim da je Zakon o hrani jedan od najvažnijih akata koji je još donesen 2003. godine i njegovom provedbom moglo se učiniti u mnogo segmenata puno puno više nego što je učinjeno. Na žalost ono što je učinjeno do sada bilo je samo to da se u tom zakonu promijenilo da sjedište agencije nije u Zagrebu nego je u Osijeku, ja nemam ništa protiv, no međutim ono što je bitno za tu agenciju ona je morala profunkcionirati. Na žalost htjeli ili ne htjeli priznati ta agencija ne funkcionira. Njezin značaj ja ću pokušati na vrlo konkretnim stvarima prikazati koji je i mislim da on nije ovdje u interesu pojedinog kluba, nije da kažem u interesu nas da ćemo u političkoj raspravi nekoga nadmudriti itd. on je u interesu Hrvatske države, u interesu svih građana i zato bi bilo izuzetno dobro da smo svi malo kritičniji prema ovom izvješću o uredbi iz jasnog razloga, a to je razlog što ovdje imamo prijedlog da se jedna važna odredba prolongira za tri godine. Mislim da je jedna takva vrlo opširna rasprava prevedena i na odboru i odbor kao što ste i prije čuli, nije donio pozitivno mišljenje vezano uz ovaj dio i nije dao prolaz ovom izvješću. prijedlog je ovdje kratak, radi se o članku 29. koji definira KASAP, oni koji su doma u tom području da tako naglasim znaju o čemu se radi. Radi se o izuzetno važnom dijelu važnom dijelu koji se odnosi na mnoge segmente, na mnoga poduzeća, na mnoge poduzetnike koji trebaju se uskladiti sa bitnim stvarima. Nije to nešto novo da mi ne bi mislili da je to nešto što je bilo definirano 2003. godine. Mi imamo niz poduzeća danas koja primjenjuju taj sustav, poduzeća koja su ja bih rekao usklađena sa time. I ono što moramo svi se zajedno zapitati, a nismo dobili te odgovore, koja je argumentacija. Zbog čega nam netko nije konkretno rekao koliko to poduzeća, koliko to subjekata se ne može uskladiti, koliko to njih nije sposobno odraditi taj posao i što to znači u tom dijelu. Da li je to samo neka procjena koja je subjektivno, barem sam ja imao taj osjećaj i dalje ga imam, subjektivnog karaktera pa evo netko je procijenio zbog nekoga, a nije se ušlo ja bih rekao u detaljnu analizu i reklo gospodo možemo možda reći, taj prolongat možda treba biti malo u tom dijelu pa ćemo za nekoliko mjeseci to stići ili ćemo reći Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo će uložiti sve svoje snage ja bih rekao, a prvenstveno one financijske kojih inače inače nema to znamo iz prošle rasprave, da pomogne tim poduzećima u svakom slučaju da se oni osposobe. Ne mi prolongiramo određenu stvar, ne definiramo stvari kada će one biti. Ja moram reći detaljno iščitavajući zakon i na to moram ovdje upozoriti. Nije samo upitno to ja bih rekao ovo najviše, ovaj članak 29. upada u oči pa je onda donešena uredba. Ja ću vam pročitati, a mislim da ih ima najmanje desetak odredbi iz Zakona o hrani koja do današnjeg dana nisu ni definirana, a ni rokovi se ne znaju. pa ja bih molio da to stvarno se uzme u obzir, da se to jasno razmotri jer nam ne treba zakon koji će biti dobar zakon kao napisan, ali ga u primjeni nigdje nema, a ne bih vas podsjećao da se Zakonom o hrani mnoge stvari, naročito one koje se događaju vezane uz htjeli mi ili ne htjeli priznati, za katastrofalnu i lošu bilancu uvoza poljoprivrednih proizvoda mogu na jedan elegantan dopustiv način vrlo jasno staviti pod kontrolu. Članak 16. stavak 3. govori, ministar poljoprivrede i šumarstva uz suglasnost ministra zdravstva donosi propise o primjeni bilo kojeg postupka u proizvodnji i pripremi hrane, a koji može utjecati na higijenu i zdravstvenu ispravnost. Taj propisa trebao je biti prema članku 106. važećeg zakona donesen do srpnja 2005. Nije donesen. Članak 21. stavak 3. uvoz hrane, propisana međunarodna svjedodžba, certifikat, međunarodni ugovor. Ako ugovora nema priznavanje certifikata na temelju provedbenih propisa koje donosi ministar, taj propis trebao je prema članku 106. važećeg zakona biti donesen također do srpnja 2005. godine. Članak 22. stavak 6. i 12. obveza registracije objekata koji posluju s hranom, hranu koju proizvode, prerađuju i distribuiraju mora biti identificirana njihovim registracijskim brojem. Sadržaj, oblik i način vođenja evidencije, te postupak označavanja registracijskim brojem propisuje ministar poljoprivrede, trebalo biti doneseno do 7. mjeseca 2005. godine. subjekti u poslovanju s hranom na razini pripreme proizvodnje moraju osigurati sustavno provođenje općih ili specifičnih uvjeta higijene hrane koje utvrđuje ministar poljoprivrede i šumarstva provedbenim propisom, trebalo biti donešeno do 7. mjeseca 2005. godine. Članak 31. Provedbeni propisi za izdavanja dopuštanja bez kojeg nije moguće stavljanje nove hrane prvi put na tržište RH nema roka, nije donešeno. Članak 55. stavak 3. Ministar poljoprivrede i šumarstva propisuje posebno označavanje proizvoda životinjskog podrijetla sukladno ovom Zakonu i propisima u veterinarstvu. Trebalo je biti donešeno do 7. mjeseca 2004., nije donešeno. Članak 57. stavak 7. Provedbeni propisi o pobližim zahtjevima koji se odnose na deklariranje nove hrane GMO, 7. mjesec 2004., nije donešeno. Članak 74. stavak 4. Ispitni laboratoriji, ovlašteni za obavljanje specijalizirane djelatnosti i izdavanje međunarodnih certifikata moraju ispunjavati uvjete utvrđene odgovarajućim normama i biti akreditirani od nezavisne institucije. Članak 113. važećeg Zakona propisuje da Zakon stupa na snagu 8. dana od objave, osim članka 29. Taj rok je Vlada uredbom odgodila, ali ovaj članak nije kao ni članak 75. koji nažalost nisu ispunjeni. Mislim da nije nikome na odmet naglasiti što znače referentni laboratoriji, što znači njihove akreditacije i što je tu potrebno učiniti u tom dijelu. Članak 75. je rok produljen iz članka 29. zašto nije onda i ovaj članak 75. također objavljen u ovom popisu referentnih laboratorija kojih nažalost u Narodnim novinama još uvijek nema. Treba spomenuti i to da se sukladno članku 77. Hrvatska agencija za hranu u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvom zdravstva mora izraditi opći plan za upravljanje krizom na području zdravstvene ispravnosti hrane, a taj plan donosi Vlada. Nije donesen, kada će biti donesen? Od 53 laboratorija je akreditirano svega slovom i brojkom 6. Ja mislim da to dovoljno govori da nismo u mogućnosti kontrolirati hranu koja na ovaj način dolazi na hrvatsko tržište i mislim da je to izuzetno problematična situacija u kojoj nema niti jedne riječi u ovoj uredbi, ništa se o tome ne govori. Mi odgađamo jedan članak, o njemu raspravljamo, a evo nabrojao sam vam samo jedan dio. Evo mogu još nadodati na to još nekoliko članaka koji nisu izvršeni, o kojima se ne vodi računa, koji su izuzetno bitni za cjelokupni segment reguliranja ove tematike. Članak 83. stavak 3. i 5. Radi se o prvom stavljanju na tržište hrane za životinje i sastojke hrane za životinje koje sadrže ili se sastoje od GMO-a. Podnositelj mora pribaviti dopuštanje sukladno odredbama ovog Zakona i posebnog popisa. Stavak 3., uvjeti i postupak za izdavanje dopuštenja, i stavak 5., sadržaj, oblik i način vođenja upisnika o izdavanim dopuštenjima. Niti toga nažalost nema. Deklariranje hrane za životinje mora udovoljavati općim zahtjevima iz članka 52. ovog Zakona i propisu koji donosi ministar poljoprivrede i šumarstva. Moram naglasiti da, evo, još ima, moram vam reći još jedno 5, 6 ovakvih članaka koje evo, da ne navodim u ovom dijelu, koji nažalost nisu definirani, koji nemaju na neki način rok u tom dijelu koji nije ispunjen. o hrani nije stavljen u funkciju. Nije stavljen u funkciju, da ne upotrebljavam neke teže riječi, već ih je ovdje bilo. Nije stavljan u funkciju zbog nerada na tom zakonu, neprovedbe, neodgovornosti Vlade koja je trebala izvršavati Zakon. Ako ne izvršava zakon onda mi ne možemo danas ovdje raspravljati o jednom izvršenju uredbe koja odgađa samo jedan članak 29. a da nitko niti ne spomene ostalih 10-ak članaka koje sam ovdje nabrojio. Bilo bi barem korektno, ako se već hoće reći, ne može se napraviti, neće se napraviti ili ne znam, bilo koji drugi razlog, moralo bi se onda reći, gospodo, ajmo odgoditi cijeli zakon. Ne možemo to raditi, preuzmimo odgovornost, ali bi onda i znali što je. Ovo je nažalost po mom osobnom mišljenju, po mišljenju vjerujem mog Kluba, u tom dijelu neodgovorno jer se pokušava preko jednog članka izuzetno važno, to sigurno je, ali i druge stvari koje su vezane uz Zakon o hrani, uz Agenciju staviti ad acta. Cjelokupno ova stvar, evo ja sam iskoristio ovu mogućnost, neću dalje govoriti zašto je ovaj uredba donesena baš 2, 3 dana poslije nego što je Hrvatski sabor završio

Sve je to za mene vrlo diskutabilno, ali moram reći vrlo neodgovornost jer mislim da se ovakvo izvješće ne bi smjelo prihvatiti. Mislim da je i Odbor dao dobar smjer kako bi trebao ovaj Parlament pristupiti svemu ovome i na jedan odgovoran način i mi kao zastupnici dati jasnu poruku. Agencija je nužna, Zakon o hrani se mora poštovati. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Nastavit ćemo u 15 sati. Prvi na redu poštovani